Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще Ви представя Проект на програма за работата на Народното събрание на 31 юли 2019 г.: „1.

за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител е Министерският съвет на 25 юли 2019 г. 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители са Стефан Апостолов, Галя Захариева, Владимир Вълев

Постъпили законопроекти и проекторешения от 24 юли 2019 г. до 30 юли 2019 г.: Законопроект за изменение на Наказателния кодекс. Вносител Емил Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Закона за здравето. Вносител е Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по здравеопазването. Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното административно-териториалното устройство на Република България. Вносител е Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народните читалища. Вносител е Кристина Сидорова и група народни представители. Водеща е Комисията по културата и медиите. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси. Проект за решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието и науката. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Вносител е Кръстина Таскова и група народни представители. Водеща е Комисията по Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Дора Христова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по бюджет на финанси и Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Кръстина Таскова. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм. Проект за решение за осигуряване на средства и организация за безплатна смяна на лични документи на гражданите, пострадали от пробива в информационните системи на Националната агенция по приходите. Вносител е Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2018 г. Вносител е Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Съобщения: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането на военен кораб с щатно въоръжение и екипаж военнослужещи за участие в операция на НАТО за морска сигурност в Средиземно море в учението на Военноморските сили на Република Турция и учение с кораб на на Военноморските сили на Израел. Общото време за плаване е планирано от 19 октомври до 22 ноември 2019 г., включително датите за преход. За времето от 8 до 28 август 2019 г. включително ще се проведе ротационна подготовка в центровете за съвместна подготовка на силите на САЩ в Германия. В подготовката ще вземе участие формирование от Сухопътните войски и 68-ма бригада „Специални сили“ с личен състав военнослужещи с щатно въоръжение, снаряжение и екипировка. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2019 г. и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други на друга държава или организация, въоръжени сили. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на и посещение на пристанище Варна в периода от 7 до 10 август 2019 г. включително на учебен кораб от състава на Военноморските сили на Република Гърция с кадети на брода. Визитата на кораба е с рутинен характер и е свързана с реализацията на учебно лятно плуване, което се организира ежегодно в акваториите на Средиземно море и Черно море с цел повишаване на подготовката и придобиване на практически умения от кадетите. Уведомленията са постъпили

Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнение на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 22 юни 2019 г. до 21 юли 2019 г. и Протокол № 29 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 23 юли 2019 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси.

индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“, без търговия с автомобили и мотоциклети през май 2019 г.; индекси на промишленото производство през май 2019 г.; индекси на строителната продукция през май 2019 г.; инфлации и индекси за потребителските цени за юни 2019 г.; стопанска конюнктура юли 2019 г.; индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността – юни 2019 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка:

№ 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 17 юли 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическите оръжия за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Създава се § 1а: „§ 1а. Заявленията и декларациите по този закон се подават в Междуведомствената комисия, подпечатани с печата на съответното физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.“.“

Алинеи 1 – 6 не се прилагат в случаите на временен износ и свързания с него реимпорт на продукти, свързани с отбраната, за изпълнение на задължения по външнотърговски договори или споразумения за ремонт или модернизация, сключени от Министерството на отбраната за нуждите на въоръжените сили на В тези случаи се прилага Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза

и 5: „§ 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, образувани по представени от Министерството на отбраната удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната, за изпълнение на задължения по външнотърговски договори или споразумения за ремонт или модернизация, сключени от Министерството на отбраната за нуждите на въоръжените сили на Република § 9: „§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Ние сме съгласни с предложенията, които се правят тук, но става въпрос за „Преходните и заключителните разпоредби“, където има промени в работата на Междуведомствената комисия. Моят въпрос е

вече, че има възможност министърът на икономиката да не се подписва в удостоверенията за употреба на части и изделия с двойна употреба. Това означава ли, че сделката за ремонта на Су-25 в Беларус ще се случи? Тъй като Законът отменя всички процедури до неговото влизане в сила, искаме да знаем дали тази сделка е 100% осигурена. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Милев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Цонков. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Вземам думата по така направените промени и още веднъж да обърнем внимание на факта, че в измененията

други закони, които регламентират много важни дейности в сферата, както става въпрос в момента, на търговията със стоки с двойно предназначение. Очевидно тук имаме някакъв проблем с една конкретна поръчка, свързана с ремонта на изтребители Су-25. Имаме определена процедура, която с години е утвърдена и в която Министерството на икономиката е водещо ведомство, което разрешава, издава удостоверения за износ, внос, търговия със стоки с двойна употреба, включително и всичко, касаещо търговията с оръжие и такива изделия. А сега в момента виждаме, че се прави едно изменение, с което и Министерството на отбраната започва да играе някаква роля в този процес. Имаме Междуведомствена комисия, която се занимава с тази работа. Защо се налага една утвърдена процедура, която работи, само заради един конкретен казус да бъде променяна? Така ли ще управляваме и занапред държавата? Ние няма как да подкрепим подобно предложение, още повече, че то очевидно касае някакъв спор, който има в Министерски съвет между министрите. Тук искам да попитам и нещо друго. Всъщност правителството има ли единна политика, която да изпълнява, да провежда, включително и в областта на отбраната и сигурността, или всеки министър си действа за себе си – къде в обществена, къде в частна полза?

Между другото, Вие самата се намесихте, госпожо Председател на Народното събрание, в този спор между двамата министри. Ние продължаваме да твърдим, че всъщност, когато сме придобили – държавата, правителството, един завод, който е с особени функции за ремонт на военна авиация, че този завод, който е придобит за 27 милиона, трябва да бъде използван рационално. Искам да Ви припомня и думите на министър-председателя преди няколко години, че там, където излитат и кацат кацат нашите бойни самолети, те е логично да бъдат и ремонтирани там. Сега какво правим? Създаваме един прецедент само за да решим този казус с ремонт на самолетите. Искам и нещо друго да кажа тук, че доколкото ми е известно, проблемът с издаването на удостоверения за ремонта на Су-25 касае и европейски регламенти, и ембарго, което е наложено на Беларус от Европейския съюз. Имаме становище на Външно министерство по този въпрос. Те, доколкото ми е известно, не разрешават също тази сделка. Тук говорим за нещо много по-голямо – за европейските директиви, които трябва да имаме предвид, да следваме, защото те са преди националното законодателство.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонков, от групата на БСП имате председател на една комисия, когото можеше да го попитате най-малкото. Няма разнобой. Двете министерства в работна група изчистиха самите те текстовете ще гласуваме, който е уеднаквен и за двете министерства. Няма разнобой, няма проблем!

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Да, така е, има работна група, обаче аз искам да попитам нещо друго:

в случая, когато правителството е необходимо да си свърши работата? Очевидно правителството бяга от отговорност, както винаги. Нещо повече, правителството очевидно е неспособно дори един такъв конкретен случай да реши. Министерският съвет не мисли дори и за българската отбранителна индустрия, защото, както казах, вместо да натоварим един държавен завод, да го развиваме и да създаваме заетост в България на българските предприятия, ние търсим начин как да натоварим в случая един беларуски завод. Не мисля, че е правилно и в крайна сметка още веднъж питам: защо вносителите и правителството не направиха необходимите промени и защо въобще се налага Министерството на отбраната след толкова много години, в които не е имало кой знае какви правомощия по отношение на внос, износ, търговия със стоки и изделия с двойно предназначение сега точно, когато имаме един конкретен проблем, да се правят подобни изменения в законопроекти, които дори пряко не касаят в случая основната цел, основното предназначение на този закон, който съществува и е приет от Народното събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цонков. Господин Цонев, имате думата.

които се прилагат и от ръководството на Народното събрание, и на комисиите от мнозинството. Очевидно е, че предложенията, които са направени в Преходни и заключителни разпоредби, противоречат на приетия на първо четене Закон. Само да Ви припомня, че той се състои в изменения на глобите. Какво общо имат тук лицензионните режими с основното предложение на приетия на първо четене Закон? Нищо, разбира се! Съвсем прясна е практиката от миналата седмица, когато и Комисията по бюджет и финанси, и мнозинството в Народното събрание отхвърлиха

ал. 2, където е казано, че предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект, не се обсъждат и не се гласуват. Сега питам ГЕРБ: ще спазваме ли чл. 84, ал. 2 от Правилника, или ще го спазваме само когато е удобно на мнозинството? Предния път, когато аз се противопоставих от трибуната на това и дори казах, че този член от Правилника е буквално мъртъв, защото той не се прилага, Вие ми излязохте с аргумента, че си има Правилник. Точка. Няма мъртъв, няма жив! Сега Ви питам: ще прилагаме ли чл. 84, ал. 2? Ако ще го прилагаме, аз предлагам на това основание да подложите на гласуване отпадане, необсъждане и неприемане на тези предложения. Благодаря Ви.

В Преходни и заключителни разпоредби има три текста. Единият е по § 3, вторият е редакцията, която се предлага на § 3, и създаването на два нови параграфа – 4 и 5. Кои точно бихте искали да подложа на гласуване за отпадане? Направените предложения остават, само тези, които са направени от вносителя. Направените предложения от народните представители Сабанов, Савеклиева и Бойчев са извън…

направено също предложение за изменение и аз предлагам тези предложения за изменение също да не се гласуват, а да остане само предложението на вносителя. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви. Всъщност Вие предлагате редакциите на § 3, 4 и 5 да бъдат подложени на гласуване. Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Йордан Цонев за отпадане на текстовете на § 3, 4 и 5. Гласували

приема. Ще подложа на гласуване следните текстове: първият е на вносителя за наименованието на подразделението; следващият е

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение на народния представител Менда Стоянова за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1.

заглавието се изменя така: „Обхват на документацията за трансферно ценообразуване за случаите на многонационална група предприятия“; б) уводното изречение се изменя така: „Когато лицето по чл. 71б, ал. 1 е част от многонационална група предприятия,

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2, а именно: „2. В параграф 1, в чл. 71д, в ал. 1 думите „31 март“ се изменят

Чл. 71а. (1) Тази глава урежда правилата за изготвяне на документация за доказване, че условията на търговските и финансовите взаимоотношения между свързани лица съответстват на условията, които биха били установени между независими лица при съпоставими

(3) Документацията за трансферно ценообразуване включва местно досие и обобщено досие. (4) Местното досие съдържа обща информация за дейността на лицето и собственика или собствениците на акциите или дяловете му, както и данни за контролираните сделки и за прилаганите методи за определяне на пазарните цени. (5) Обобщеното досие съдържа информация за организационната структура и дейността на многонационалната група предприятия, контролираните сделки, функциите на лицата от групата и прилаганата политика на трансферно ценообразуване. Задължение за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване Чл. 71б.

балансова стойност на активите – 38 млн. лв., и б) нетни приходи от продажби – 76 млн. лв., или в) средна численост на персонала за отчетния период – 250 души; 4. лицата, които извършват контролирани сделки единствено в страната. (3) Лицата по ал. 2, т. 1 и 2, които извършват и дейности, подлежащи на облагане с корпоративен данък, изготвят документация за трансферно ценообразуване при условията и по реда на тази глава само във връзка с тези дейности. дейности. (4) Местно досие не се изготвя за контролирани сделки с физически лица извън случаите на еднолични търговци. (5) Лицата по ал. 1 изготвят местно досие за извършваните от тях контролирани сделки, когато за съответната година:

на получен, съответно предоставен заем, надвишава 1 млн. лв. или размерът на начислените лихви и другите свързани със заема приходи или разходи превишава 50 хил. лв. лв. (6) Праговете по ал. 5 се изчисляват отделно за всяка контролирана сделка. (7) Когато лицето по ал. 1 извършва две или повече контролирани сделки с едно или повече свързани лица и предметът и условията, при които се осъществяват тези сделки, са съпоставими до степен, която позволява обединяване на тези сделки и прилагане на един метод за определяне на пазарните цени спрямо съвкупността от сделки, праговете по ал. 5 се изчисляват за общата стойност на тези сделки, съответно за общия размер на получените/предоставените заеми. заеми. (8) За целите на изчисляване на прага по ал. 5 се обединяват и сделки с едно и също свързано лице, които имат различен предмет, но са свързани по начин, при който не могат да бъдат разделени и надеждно оценени самостоятелно. В този случай при изчисляване на прага по ал. 5 се взема предвид прагът за тази сделка, чиято стойност има най-голям дял в общата стойност на сделките, а когато такава не може да бъде надеждно определена – прагът за сделката, която е най-значима за страните по нея. (9) Местно досие се изготвя само за тази сделка или съвкупност от сделки, за които е превишен прагът по ал. 5, независимо че лицето може да е страна и по друга сделка или съвкупност от сделки, за които не е достигнат съответният праг. праг. (10) Когато са част от многонационална група предприятия, лицата, задължени да изготвят местно досие, трябва да разполагат и с обобщено досие, изготвено от крайното предприятие майка или друго лице от групата. Местно досие

и длъжност/позиция на физическите лица, пред които органите на управление отчитат дейността си, както и юрисдикцията или юрисдикциите, в които тези лица изпълняват основно задълженията си; г) подробно описание на дейността и бизнес стратегията (включително настъпили промени спрямо предходната година), данни дали е участвало във или е засегнато от преструктурирания на дейността или сделки с нематериални блага, както и обяснение на начина, по който тези сделки оказват влияние върху дейността на лицето по чл. 71б, ал. 1; д) основни конкуренти; 2. информация за контролираните сделки – предмет на местното досие: а) описание на сделките и обстоятелствата, при които се извършват, включително тяхната стойност; б) идентификационни данни на свързаните лица и качеството, в което участват в сделките по буква „а“; в) размер на получените и изплатените суми за сделките, разпределени по видове и юрисдикции на платците

по чл. 71б, ал. 1 и съответните свързани лица – страни по контролираните сделки, както и на настъпилите промени във факторите на съпоставимост спрямо предходни години; е) описание на избрания метод за определяне на пазарните цени на сделката/сделките и причините за този избор; ж) посочване на избраното за тествана посочване на избраното за тествана страна свързано лице (страната по контролираната сделка, по отношение на която се прилага съответният метод за определяне на пазарните цени) и обяснение на причините за неговия избор; обобщение на важните допускания, направени при прилагането на метода за определяне на пазарните цени; и) обосноваване на причините за анализ на период, по-голям от една година, когато анализът обхваща период от няколко години; списък и описание на избраните съпоставими сделки (вътрешни и външни) между независими лица, когато такива са налице, и информация за съответните цени и/или финансови показатели на съпоставимите лица или сделки, на съпоставимите лица или сделки, на които се основава анализът на трансферното ценообразуване, включително описание на методологията за търсенето им, както и източника на тази информация; финансовите показатели се определят в зависимост от избрания метод за определяне на пазарните цени; описание на всяка корекция, извършена с цел постигане на по-добра съпоставимост, и пояснение дали е направена спрямо резултатите на тестваното лице, на съпоставимите независими лица или и на двете; описание на базата (ключовете) за разпределение в случаите на вътрешногрупови услуги и причините за избора на съответната база (ключ); н) описание на използваните фактори за разпределение на комбинираната оперативна печалба/загуба печалба/загуба при метода на разпределената печалба, причините за избора на съответния фактор и начинът на определяне на относителната тежест на всеки фактор, когато са използвани повече от един фактор; о) описание на причините, поради които след прилагане на избрания метод за определяне на пазарните цени лицето е приело, че резултатът от съответните контролирани сделки е определен в съответствие с чл. 15 от Закона за корпоративното подоходно облагане; п) обобщение на ценовите данни и/или финансовите показатели, използвани при прилагането на избрания метод за определяне на пазарните цени; р) копие на съществуващите едностранни, двустранни и многостранни предварителни споразумения за ценообразуване и други данъчни становища, издадени от компетентен орган на друга държава или юрисдикция и които са свързани с контролираните сделки – предмет на документацията; 3. финансова информация: а) годишен финансов отчет за съответната година; б) информация (справки и таблици) и изчисления, показващи начина, по който финансовите данни, използвани при прилагането на метода за определяне на пазарните цени, са свързани със или произтичат от годишния финансов отчет; отчет; в) обобщение на ценовите данни или финансовите показатели на избраните независими съпоставими сделки или лица, използвани при анализа, и източника на съответните данни. данни. (2) В местното досие се включва информацията по ал. 1, която е приложима за конкретното лице по чл. 71б, ал. 1, извършваните от него сделки и избрания метод за определяне на пазарните цени. цени. (3) Когато в обобщеното досие липсва информация, изисквана съгласно чл. 71г, тази информация може да се включи в местното досие. Обобщено досие Чл. 71г. Обобщеното досие трябва да съдържа следната информация: 1. описание и диаграма/схема на правната и организационната структура на групата, списък на свързаните лица в групата, както и юрисдикцията, на която всяко от тях е местно лице за данъчни цели, или, когато не е местно лице на нито една юрисдикция, юрисдикцията, съгласно чието законодателство е създадено; 2. общо описание на дейността на групата, включващо: а) основни фактори, които влияят върху формирането на печалбата; б) описание, схема или диаграма на веригата на доставките на петте най-важни стоки, услуги и/или нематериални блага, определени на базата на приходите от тях, както и на всички други стоки, услуги и/или нематериални блага, които формират повече от 5 на сто от консолидираните приходи на групата; 3. общо описание на контролираните сделки, включващо: а) движение на стоки, услуги и/или нематериални блага; б) движение на фактурите; в) стойност на стоките, услугите и/или нематериалните блага по буква „а“; 4. политиката за трансферно ценообразуване, прилагана от групата, или описание на методологията за трансферно ценообразуване на групата, която обосновава пазарния характер на цените по контролираните сделки; 5. списък и кратко описание на най-съществените за дейността договори за услуги между свързаните лица в групата, с изключение на договорите за услуги в областта на научноизследователската и развойната дейност; в описанието се посочва и информация за капацитета на основните звена, които предоставят тези услуги, и за политиките за трансферно ценообразуване на групата за разпределение на разходите за услуги и определяне на цените на вътрешногруповите услуги; 6. описание на основните пазари по географски основните пазари по географски региони, на които се предлагат стоките, услугите и/или нематериалните блага на групата, посочени в т. 2; 7. кратък функционален анализ, описващ приноса на отделните свързани лица в групата при създаването на стойност (изпълнявани ключови функции, поемани значителни рискове и използвани важни активи), включително описание на промените във функциите и рисковете спрямо предходната данъчна година, ако такива са налице; 8. описание на важните преструктурирания, придобивания и отделяния през данъчната година; 9. описание на бизнес стратегиите, както и на промените, настъпили в сравнение с предходната данъчна година; 10. информация за нематериалните блага: а) общо описание на стратегията на групата за разработване, притежаване и използване на нематериалните блага, както и местоположението на основните центрове за научноизследователска и развойна дейност и местата, откъдето тя се управлява; б) списък на нематериалните блага (патенти, търговски марки, ноу-хау и т.н.) или групи от нематериални блага, които са важни за целите на трансферното ценообразуване, начислените за тях авторски и лицензионни възнаграждения, както и информация за техния собственик; в) списък на договорите между свързаните лица, уреждащи предоставянето или прехвърлянето на нематериални блага по буква „б“, включително споразумения за разпределяне на разходите договори за научноизследователска и развойна дейност; г) общо описание на политиката за трансферно ценообразуване на групата по отношение на научноизследователската и развойната дейност и нематериалните блага; д) общо описание на сделките с нематериални блага по буква „б“ между свързаните лица през данъчната година, включително дължимото възнаграждение, участващите свързани лица, юрисдикцията, на която която всяко от тях е местно лице за данъчни цели, или, когато не е местно лице на нито една юрисдикция, юрисдикцията, съгласно чието законодателство е създадено; 11. информация за финансовите дейности на групата: общо описание на източниците на финансиране на групата, включително съществените за дейността споразумения за финансиране с несвързани лица; б) посочване на свързаните лица, които на централно ниво изпълняват функция по финансиране в групата, включително юрисдикцията, съгласно чието законодателство всяко от тях е местно лице за данъчни цели, или, когато не е местно лице на нито една юрисдикция, юрисдикцията, съгласно чието законодателство е създадено; в) общо описание на политиката за трансферно ценообразуване на групата по отношение на дейностите по финансиране между свързаните лица; 12. финансови и данъчни резултати на групата: а) годишния консолидиран финансов отчет за данъчната година, за която се отнася обобщеното досие; б) списък и кратко описание на съществуващите едностранни предварителни споразумения за ценообразуване и други данъчни становища, свързани с трансферното ценообразуване, издадени по отношение на свързаните лица в групата. Срокове за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване Чл. 71д. (1) Местното досие се изготвя до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася. отнася. (2) Когато е подадена коригираща годишна данъчна декларация по чл. 75, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, водеща до промяна на данните в местното досие, то се обновява във връзка с направената корекция. то се обновява във връзка с направената корекция. Обновяването на местното досие се извършва в 14-дневен срок от подаване на коригиращата декларация, но не по-късно от 30 септември на текущата година. (3) Лицето по чл. 71б, ал. 10 трябва да разполага с обобщено досие за данъчната година на крайното предприятие майка на многонационалната група предприятия, започваща на 1 януари или по-късно през годината, за която се изготвя местното досие по чл. 71в, не по-късно от изтичането на 12 месеца след срока по ал. 1. Съхраняване и обновяване на документацията за трансферно ценообразуване Чл. 71е.

данъчно-осигурителен контрол. (2) Местното и обобщеното досие се изготвят ежегодно. (3) При липса на значими промени във факторите на съпоставимост по отношение на контролираните сделки извършенoто проучване на съпоставими независими сделки и/или лица се обновява най-малко веднъж на всеки 3 години. Независимо от изречение първо финансовите данни на сделките или лицата, определени за съпоставими на базата на проучването, трябва да се обновяват ежегодно. Особени случаи Чл. 71ж. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат съответно и за трансферите между място на стопанска

Няма. Ще преминем към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата.

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Георги Търновалийски. Гласували

Сега подлагам на гласуване неподкрепената част от Комисията на предложението на народния представител Дора Христова и група народни представители. Гласували

за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 8, като предлага в чл. 134е ал. 4 да се измени така: „(4) С постигнатото споразумение окончателно се решава спорният въпрос, а решението, издадено въз основа на него, е задължително за всички органи и институции и има изпълнителна сила за засегнатото лице, когато то:“ По

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 9: „§ 9. В чл. 142б, ал. 6 думите „да я събира по реда на друг закон“ се заменят с „или не е била задължена да я събира по друг ред“.“

текста на вносителя за § 6, който става § 8 с редакционните поправки, предложени от Комисията; редакцията, която Комисията предлага за § 7, който става §

изречение първо думите „по местонахождението на решаващия орган“ се заменят с „в чийто съдебен район е постоянният адрес или седалището на жалбоподателя към момента на извършване на първото действие по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол

„по местонахождението му“ се заменят с „в чийто съдебен район е постоянният адрес или седалището на жалбоподателя към момента на извършване на първото действие по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол от органите по приходите“.“

Търновалийски. Гласували 113 народни представители: за 31, против 54, въздържали се 28. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители. Гласували

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

чл. 147, ал. 3 и чл. 156, ал. 5, се довършват по досегашния ред.“ Параграфи 13, 14, 15 и 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 13 до 16 включително, които стават съответно параграфи от 18 до 21 включително. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма изказвания. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за наименованието на подразделението, предложението на Комисията за създаване на нов § 17 с текст съгласно Доклада на Комисията текста на вносителя, подкрепен от Комисията за параграфи 13, 14, 15 и 16, които стават съответно параграфи 18, 19, 20, 21. Гласували

за финансово управление и контрол и вътрешен одит“ е електронна система, поддържана от министъра на финансите, съдържаща информация за звената за вътрешен одит в публичния сектор, сертифицираните вътрешни одитори, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, законодателството и методологията, свързани с осъществяването на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов §

данъчно задължено лице, което се облага по реда на част пета от този закон; 2. контролирано чуждестранно дружество, което за дейността си в държавата, в която е местно лице за данъчни цели, се облага с алтернативни форми на облагане. 2. чл. 47г : а) В ал. 3 след думите „приспада последователно“ се добавя „до изчерпването ѝ през следващите 5 години“ и в края на изречението думите „през следващите 5 години“ се заличават. б)

„Чл. 172. (1) Правото на преотстъпване по реда на тази глава се преустановява при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон и при преобразуване на данъчно задължено лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от Търговския закон.“

Няма изказвания. Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа 22 и 23 с текст съгласно Доклада на Комисията и редакцията, предложена от Комисията за текста на § 17, който става § 24. Благодаря

Докладът е на Комисията по здравеопазване за второ гласуване. Заповядайте, уважаема госпожо Дариткова.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 № 902-01-21, внесен от Министерския съвет на 9 май 2019 г., приет на първо гласуване на 19 юни 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. По § Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3,

„13. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия; 14. осъществява други дейности, посочени в закон.“ По § 2 е направено предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен. Колеги, ако имате нужда от прекъсване, ще го направя, но Ви моля, запазете тишина в залата! Не се чува това, което докладчикът чете. Благодаря Ви. Изказвания? Не виждам изказвания. Ще подложа на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, редакцията, предложена от Комисията за текста на § 1,

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2: „§ 2. чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от 5 души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с 2. Създава се нова ал. 3: „(3) Делегатите по ал. 2 се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС.“ 3. Създават се ал. 4, 5 и 6: 5 и 6: „(4) Когато в срока по ал. 3 са избрани по-малко от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии, според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът се отлага с два месеца. (5) Когато след изтичането на двумесечния срок по ал. 4 не са избрани повече от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът на БФС се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок. (6) Членовете на органите на БФС на национално равнище вземат участие в заседанията на конгреса по право, като имат право на глас,

изказване имате думата.

този закон и въобще намесата на парламента в организацията на съсловните организации, в техния живот, поставя под съмнение автономията Но така или иначе ние имаме нашите предложения, Законът е внесен, и едното от тях е, когато се касае за представителност, за избор на членове, на делегати на Конгреса на Българския фармацевтичен съюз, Министерският съвет предлага нормата на представителност да бъде един делегат на 20 членове, тоест намалява се квотата. Ние сме за запазване на стария текст, който е работил досега, а нормата на представителност да бъде едно към десет и това е нашето предложение. Защото то е предложение, направено и изцяло в защита на малките районни фармацевтични колегии, в защита на фармацевтите, които имат по-малко аптеки, по-малки вериги, по една, по две аптеки

виждам реплики. Други изказвания? Имате думата, госпожо Дариткова. В никакъв случай не се намесваме в работата на Фармацевтичния съюз, а ние сме тези, които правим рамката на Закона, по който функционира една независима организация. Това е ролята на Народното събрание. И в никакъв случай не бива да допускаме пък политизиране и някакви пристрастия по отношение на

членовете в различните регионални фармацевтични колегии. И ако има наистина малки фармацевтични колегии с представителство до 200 члена, има и такива, които са много големи. Ние трябва да имаме еднаква норма на представителност, независимо от това дали са и големи, и малки, а тук пък обвързването с аптеки и вериги е абсолютно некоректна, защото по принцип фармацевтите работят в много други нива на фармацевтичното обслужване в България и не може да говорим покрай този закон в никакъв случай само за търговия на дребно с лекарствени продукти. Това се регламентира по съвсем различен начин. Искам да посоча като аргумент

може да бъде подкрепено от народните представители, защото по този начин се облекчава функционирането на националния форум на Българския фармацевтичен съюз и в никакъв случай не се ограничават правата на фармацевтите. Смятам, че няма нужда да водим такива спорове, защото най-важното е каква е подкрепата за ръководството на Българския фармацевтичен съюз. В това отношение ние имаме абсолютно подкрепено решение и сме съобразили нашето предложение с мненията и становищата на съсловната организация на магистър-фармацевтите.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Дариткова, да, права сте, че Фармацевтичният съюз е нараснал с около 1000 члена, но това е в рамките на 10 г. – от 2006 г. до ден-днешен. тези членове са нараснали най-вече в големите фармацевтични колегии в София, в Пловдив и най-вече в София, тоест с тази цифра отново даваме превес на голямата организация – Софийската.

да ги подкрепим. Те остават без представителство и не се увеличават като численост, а намаляват. Преди малко цитирах вериги и собственици на аптеки. Знаете, че

премахваме тяхната значимост. Затова е моето предложение, защото в малките населени места, в малките райони числеността на членовете на Българския фармацевтичен съюз намалява, а не се увеличава.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Дариткова, аз ще направя паралел със Закона за съдебната власт и начина на избор на Общо събрание на всички съдии, прокурори и техни представители във Висшия съдебен съвет.

да гласува и да избере своя представител във Висшия съдебен съвет. Това го направихте с оглед на по-голямата представителност, това бяха мотивите Ви, въпреки че съдиите и прокурорите в България са доста повече като численост от фармацевтите. Това е възможно да се случи, може да се направи, а именно с Вашите доводи за тогавашните предложения за този мини изборен кодекс – за определяне членовете на Висшия съдебен съвет, по аналогия може да се направи и да се приеме предложението на колегата Ибришимов, с оглед по-голямата представителност на тези фармацевти, които членуват в по-малките организации, в по-малките населени места в провинцията, за да могат те да защитят

Редовният конгрес на тази организация трябваше да бъде проведен до 1-ви октомври по простата причина, че предишният конгрес беше проведен на 1-ви октомври. До този момент не ми е известно Управителният съвет на съсловната да е предприел организационни мерки, които да предполагат провеждането на конгреса, а в това време Вие предлагате мерки, които правят възможно провеждането на конгреса някъде около средата на февруари, според мен, и срокове, които трябва да бъдат спазени – за избор на делегати на регионални колегии и на национално равнище. Аз мисля, че удължаването на срока за провеждането на конгреса на съсловната организация на българските фармацевти с шест месеца представлява недопустима намеса в съсловния ѝ живот. Още повече, публична тайна е, че тази организация има тежки вътрешни проблеми.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми доцент Йорданов, именно защото не се месим във вътрешно-съсловните работи, ние не следим датата на Конгреса на Българския фармацевтичен съюз. Ако пък проследите това, това, което сме предложили като текстове, ще видите, че даваме срок – до два месеца районните фармацевтични колегии да се приведат в съответствие с този закон, да предложат своите представители и да проведат съответните събрания, така че кумулативният срок да бъде не повече от четири месеца. Не повече! Така че, ако съсловната организация на магистър-фармацевтите направи добра организация, може да се вмести и в срока, който Вие визирате. Освен това смятам, че е важно да дадем възможност оперативно всички тези събрания да се случат успешно. Защо не съм съгласна с първия колега, който твърди, че така се отнемат права от малките колегии? Направих проста сметка с числеността на Фармацевтичната колегия в Кюстендил, която е 95 човека. При нормата на представителството досега те са имали 9 представители в конгреса на Българския фармацевтичен съюз, а като ги разделим на 15 – съгласно нашето предложение, ако имаме 5 човека над нормата,

По отношение на Софийската колегия, в интерес на която Вие смятате, че се прави тази промяна – какви са разчетите? При 2200 члена на Софийската фармацевтична колегия, досега те са имали 220 представители, а при представителство на един, се получават 150. Тоест тук е по-голямо намалението и пропорционално представителността на малките колегии ще остане същата, така че и този аргумент е несъстоятелен. По отношение на другата асоциация – просто няма какво да я коментирам, защото направих аналогии със съответните закони на съответните съсловия, които са регулирани професии в сферата на здравеопазването. Няма как да се прави аналогия между съдебната система и системата на здравеопазването по отношение на законите на съсловните организации, защото и функциите на съсловните организации на регулираните професии са коренно различни, отколкото функциите на съдиите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Други изказвания?

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3: „§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думата „представители“ се заменя с „по реда на чл. 7, ал. 2 делегати“. В ал. 2 думите „от делегатите“ се заменят с „от общия брой на делегатите“, а след думата „присъстващите“ се добавя „на заседанието“. 3. Алинея 3 се изменя така: При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС.“

„ежегодно и се обнародва в „Държавен вестник“. 2. Създават се т. 9, 10, 11 и 12: „9. приема правила за водене и поддържане на регистрите на членовете на БФС; 10. осъществява други дейности, предвидени в устава на организацията; 11. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия; 12. осъществява други дейности, посочени в закон.“

В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1 след думата „съвет“ се добавя „на БФС“. 2. Създават се нови т. 2 и 3: „2. контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и тяхното изпълнение и в случай на несъответствие сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия; 3. свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова при условията и в срока по чл. 27, ал. 2, т. 4; общото събрание се свиква чрез публикуване на покана на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на събранието;“.

По § 7 има предложение на народния представител Иван Ибришимов и група народни представители. В § 7 се правят следните изменения и допълнения: „а) създава се уводно изречение: „В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:“ б) създава се т. 1: „1. Ал. 1 се изменя така: (1) Общото събрание на регионалните фармацевтични колегии с до 200 членове се състои от всички членове на колегията. За регионалните фармацевтични колегии с над 200 членове общото събрание се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на двама членове.“ в) Досегашният текст става т. 2.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. Член 21 се изменя така: „Чл. 21. (1) Общото Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове. (2) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. (3) Редът за свикване на общо събрание по ал. 2, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на регионалната фармацевтична колегия. (4) Поканата за свикване на редовно заседание по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на заседанието. (5)

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тук нашето предложение отново е в посока защита на малките фармацевтични колегии по региони. сега действащия текст е записано, че всеки член на фармацевтичната колегия участва в общото събрание. Проявяваме разбиране, че в големите колегии, като София и Пловдив например, числеността на колегията се е увеличила и трудно се събира кворум. Затова предлагаме кворумът да бъде подсигурен с намаляване на броя на членовете, но той да бъде едно към две.

Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: Точка 5 се изменя така: „5. приема отчетите за дейността на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и взема решения по тях;“ 2. Създава се нова т. 7: „7. приема годишния отчет за дейността на колегията и годишния отчет за изпълнението на бюджета по т. 2 на колегията и ги изпраща на контролната комисия по чл. 14, ал. 1;“ 3.

Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от избраните делегати, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието делегати. (2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите на заседанието делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на общото събрание.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 6: „6. изготвя годишен отчет за дейността на колегията и годишен отчет за изпълнението на бюджета на колегията и ги предлага за приемане от общото събрание по чл. 22, ал. 1;“. 2. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за

В чл. 32, ал. 5 се изменя така: „(5) В срок до един месец от вписването в регистъра по чл. 31, ал. 1 управителният съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.“

Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани вписани в националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4, или на които са необходими данни, налични в националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване на уникален идентификационен номер от националния електронен регистър на членовете на БФС в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или от подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“

По § 13 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15: „§ 15. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат избор на делегати за общо събрание на колегията съответствие с чл. 21, ал. 1 в срок до два месеца от влизането в сила на този закон. (2) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат общи събрания за избор на делегати в съответствие с чл. 7 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон, като избраните делегати формират следващото редовно заседание на конгрес на БФС.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 16: „§ 16.